Hvala. Zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Godišnje izvješće za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Sukladno članku 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga agencija je dostavila navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Samodol će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Kao što znate mi smo nadležni za nadzor nebankovnog financijskog sektora koji u ovome trenutku sa oko 100 milijardi čini oko 40% bruto domaćeg proizvoda. Nadziremo oko 220 subjekata. Računamo i na nadzor zagrebačke burze, središnju depozitarnu agenciju i Regos. Na kraju prošle godine smo imali 97 zaposlenika. Sada je 110 zaposlenika. Djelujemo u okviru 5 sektora i 6 odjela. Ključni događaj koji se dogodio prošle godine je bio inicijalna javna ponuda "PLIVA-e" , inicijalna javna ponuda "INA-e" i preuzimanje "PLIVA-e". Tržište kapitala što se tiče nadzora, obavili smo 111 izravnih neposrednih nadzora. Poduzeli smo 4 kaznene prijave, 71 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Isto tako za tržište kapitala smo organizirali ispit za investicijskog savjetnika odnosno za brokere, 460 sudionika. Što se tiče investicijskih i mirovinskih fondova nije bilo većih odstupanja u poslovanju. Ta imovina se sada kreće oko 45 milijardi kuna. Što se tiče osiguranja oko 20 milijardi je imovina, 25 društava, 2 reosiguranja. Posvetili smo posebnu pozornost nadzoru društava koji pružaju, primjenjuju temeljni premijski sustav u auto odgovornosti. Poduzeli smo odgovarajuće mjere. Što se tiče lizinga to je apsolutno potpuno novi zakon u primjeni. Od 21. prosinca prošle godine obavili smo nadzor na temelju samog Zakona o agenciji. Kada je riječ o faktoringu nema posebnog zakona. Ima 8 društava sa imovinom 1,7 milijardi a surađujemo sa Hrvatskom narodnom bankom. Imamo poseban protokol o suradnji sa drugim institucijama kao što su Državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava. Također sudjelujemo u pregovorima i u dijelu skrininga sa Europskom unijom. Imamo 3 poglavlja također u kojima sudjelujemo, sloboda kretanja kapitala, pravo trgovačkih društava, financijske usluge. U dijelu financijskog izvješća mogli ste vidjeti da se agencija isključivo financira iz naknada i prihoda subjekata nadzora i da nismo koristili sredstva Državnoga proračuna. Hvala. Odbor za financije i državni proračun? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolete. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga od 1. siječnja 2005. godine vrši nadzor nebankovnog financijskog sektora. Samostalna i pravna osoba s javnim ovlastima i odgovorna Hrvatskom saboru. Temeljni ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora. U ostvarivanju svojih ciljeva agencija bi se trebala rukovoditi načelima transparentnosti a posebno izgradnja povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača. Trendovi kretanja kapitala u svijetu u posljednjih su nekoliko godina izrazito jasni. Povećanje kretanja prema tržištima u razvoju od strane razvijenih ali i nerazvijenih tržišta. Sa razvijenom domaćom fondovskom industrijom Hrvatska trenutno ima veliku mogućnost daljnjeg razvoja ekonomije utemeljen na financijskoj industriji i izvozu, odnosno uvozu znanja i kapitala. Prilike za povlačenje stranog kapitala su brojne i ovise samo o razumijevanju potrebe investitora, a one nisu velike, jasno i transparentno poslovanje te zaštita ulagača. Mogućnosti razvoja ekonomije korištenjem tuđeg kapitala kroz ovakav su način vođenja politike izuzetne. Velika likvidnost na svjetskom tržištu omogućava iskorištavanje kapitala koji traži prilike za investicije. Hrvatska mora znati privući takav kapital i angažirati ga u razvojne projekte. Promatrajući pak velike mogućnosti različitih investicija domaće gospodarstvo mora biti u stanju zadržati i postojeći kapital. Domaća financijska industrija najrazvijenija je od država bivše Jugoslavije, uz izuzetak normalno Slovenije, dok Srbija je tek usvojila Zakon o investicijskim fondovima. S obzirom da svjetska i financijska industrija seli kapital prema tržištima u razvoju nije logično ograničavati domaću industriju u odnosu na razvijena tržišta. Prilike za zaradu koje omogućuju tržište u razvoju daleko su iznad onih koja nude zasićena razvijena tržišta. Umjesto pokušaja konkuriranja svjetskom kapitalu na razvijenim tržištima logičniji nastavak razvoja domaće industrije je kroz veću liberalizaciju ulaganja na lokalnim i regionalnim tržištima i mogućnosti boljeg upravljanja rizika na tim tržištima u odnosu na svjetske konkurente. Bolje poznavanje prilike samog tržišta glavna prednost je domaćih sudionika. S tog aspekta i domaća industrija može preuzeti vodeću ulogu u ovoj regiji potičući time i hrvatski gospodarski rast. U tom smjeru ide i cilj poticanja tržišta kapitala omogućiti domaćim gospodarstvenicima prihvatljiviji kapital za razvojne projekte. Time se otvara mogućnost razvoja domaćih kompanija koje bi kasnije kroz povećani izvoz ostvarile suficit u platnoj bilanci i generirale snažniji gospodarski rast. Sve to doprinosi razvoju domaće financijske industrije koja je kroz visoki profil obrazovanja stvara dodanu vrijednost te time potiče daljnji rast gospodarstva. S obzirom na stupanj razvijenosti i razvijenog obrazovanja domaćeg financijskog tržišta logično je da financijska industrija bude jedan od glavnih izvoznih proizvoda domaćeg gospodarstva i lider među tržištima jugoistočne Europe. Nalazimo se u trenutku kada je potrebno prepoznati priliku i iskoristiti je. Mogućnost preuzimanja liderske uloge u industriji poput financija, prilike koju domaće tržište treba tražiti na susjednim tržištima. Umjesto ulaganja u neprofitabilne industrije koje na dugi rok nemaju nikakvi komparativnih prednosti mala zemlja poput Hrvatske treba iskoristiti potencijal industrije temeljen na znanju. Samo takav izvozni proizvod može omogućiti dugoročni gospodarski rast. Razvoj kvalificiranih institucionalnih ulagatelja potiče se stvaranjem nove vrijednosti u gospodarstvu. S obzirom na rast cijena imovine u zemljama srednje i istočne Europe strategija ovih fondova više se ne temelji na samoj kupnji i kasnijoj skupoj prodaji. Ključna stavka danas je dodavanje nove vrijednosti investiciji što dovodi do većeg sudjelovanja te investicije u ukupnom ekonomskom razvoju. I generalno u tom kontekstu uloga Agencije za nadzor financijskog tržišta je izuzetno značajna. Smatramo da HANFA premalo radi na jednoj od svojih najosnovnijih zadaća, a to je razvoj tržišta kapitala počevši od razvoja zakonodavnog okvira tržišta kapitala do edukacije koja bi trebala biti usmjerena na usvajanje specijalističkih znanja, ali i na podizanje opće razine znanja u tržištu kapitala. HANFA bi trebala upozoravati na sva neprihvatljiva istupanja u javnosti posebno na neprimjerene izjave pojedinih političara u situacijama kada to može značajno utjecati na tržište kapitala. Prisjetimo se samo izjava odgovornih državnih dužnosnika o isplativosti kupnje dionica INA-e. Jedina pozitivna izjava i za građane ohrabrujući postupak interesa za kupovinu dionica INA iskazao je varaždinski župan Radimir Čačić javnim upisom. Nadalje, u financijskoj branši HANFA se doživljava kao rigidan državni organ koji se je usredotočio na restrikcije i kažnjavanje, javno nekritično prozivanje sudionika tržišta kapitala za navodne kažnjive radnje postala je uobičajena praksa u komuniciranju HANFA-e sa javnošću. Više takvih primjera, no sjetimo se samo primjera Pliva-e i njezinog direktora Čovića koji je od strane HANFA-e javno prozvan punim imenom i prezimenom za navodne protupravne radnje. Takvim i sličnim istupima u kojima se navodno u interesu javnosti gazi i zanemaruje načelo da je svatko nevin dok mu se to u odgovarajućem postupku ne dokaže, HANFA gubi na vjerodostojnost i sama sebi pozicionira na instituciju iznad zakona. Ovakvim javnim iznošenjem podataka o trgovanju i sudionicama na tržištu kojima se insinuira neka vrsta kažnjivog postupanja ili postupanja suprotnog moralu i dobrom običaju prije nego se utvrde sve činjenice vrijeđa se pravo na dobro ime i dobar glas kao pravo osobnosti i prekoračuje se nadležnost i svrha postojanja HANFA-e. Sve to doprinosi skepsi investitora i dodatnom oprezu ulagača. Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovo izvješće. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Šime Prtenjača. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Uprave, kolegice i kolege. Evo pred nama je prvo Godišnje izvješće ove institucije koja ukazuje na temeljne ciljeve zašto je ona formirana i što je ona u ovih svega godinu dana ostvarila. A ova nervoza koja se postupno izražava kod nekih očito ukazuje na još jedan razlog zašto je HANFA trebala po mogućnosti biti formirana i ranije. Razlozi zašto, ja ću kratko podsjetiti jer sam u ime kluba HDZ-a čini mi se izlagao Zakon o HANFA-i kada smo ga obrazlagali, i evo danas kratku korelaciju između ovog izvješća kojeg imamo. Podsjećam da smo tada upozorili razloga da je potrebno hitno donijeti taj zakon da bi se ova institucija što prije konstituirala i mogla početi djelovati na posebno osjetljivom i novom tržištu kapitala koja je u ekspanziji u hrvatskom društvu. Ovo je novina, no kako je omjer kapitala koji je HNB kontrolirao ili kontrolira otprilike 60-ak posto kapitala je ostalo bez kontrole ili mimo kontrole. To je razlog upravo da HANFA pokrije ovih 40-ak posto. I kako se tržište kapitala u Hrvatskoj nalazi u ekspanziji bez iskustva od ranije naravno da su moguće i sve špekulativne i druge akcije koje se onda u tako neuređenom tržištu kapitala mogu događati. HANFA je upravo svoju poantu stavila na kontrolu i to na kontrolu i to vrlo širokog od ovih 40-tak posto kapitala širokog područja djelovanja i to je tržište kapitala posebice je bilo živo u prethodnoj godini, tržište dionica kao jedan detalj, jedan segment tog tržišta prošle godine jedan od temeljnih razloga za pojačani uvoz kapitala sa svim pozitivnim, a vidjet ćemo kasnije i kroz izvješće HNB-a i negativnim utjecajima na domaće tržište, novčarsko tržište i u tom smislu ova kontrola je bila nužna i smatramo da je HANFA postigla svoj cilj jer je među ostalima nervozu u u fazi prodaje dionica "Plive" iskazao čini mi se, ja ću javno reći jer je javno i bio stavljen prigovor, a …/Govornik se ne razumije./… je stavio na prigovor i Odbor za financije. Međutim, kasnije se ukazalo da je to prigovor bio samo radi nervoze i prigovor radi prigovora. To je još isto tako razlog ponavljam da HANFA upravo na tom prostoru zato što je počela intenzivnije kontrolirati to područje upozorava već ove sudionike koji su bili bez kontrole ranije da ipak ova kontrola postupno uvodi reda i da će postupno naravno dati i rezultate. Isto tako je bila vrlo živa i dinamična aktivnost oko prodaje dionica INA-e i vjerojatno i ovdje se radi o nervozi mogućih sudionika u tom procesu i ako je, a je HANFA odradila svoj dio zadatka onda se sad i javljaju reakcije oko toga jer se vjerojatno nisu mogle ostvariti pojedini ciljevi u okviru toga. Isto tako značajne izmjene, široka kontrola investicijskih fondova, mirovinskih fondova, tržište osiguranja, sjećamo se samo leasinga kada su banke da bi izigravale domaće hrvatske propise u tom razdoblju, jer je bila kontrola uvoza kapitala kroz sve one elemente kontrole tržišta kapitala kada su onda banke pribjegavale instrumentu leasinga pa čak na kraju i leasinga apartmana na moru i ostalog što je bilo neprihvatljivo i upravo HANFA je ovdje uspostavila kontrolu i postupno preuzima situaciju u svoje ruke. Smatramo da ovo izvješće upozorava na to i da posebno na tržištu kapitala HANFA je imala osnovni zadatak kontrolu, odnosno kontrolu tržišta i zaštitu ulagača ili ulagatelja jer su oni do sada bili uglavnom prepušteni tržištu, pa da ne kažem i slobodnim špekulantskim igrama koje se događalo na tržištu, a poznato je da se na uređenim tržištima i kod puno jačih kontrola i sa puno dužim iskustvima događaju špekulativne burzovne i ostale igre. E upravo je tu uloga HANFA-e da pokuša spriječiti naravno čuli smo da su vezani u korelaciji sa ostalim sigurnosnim službama, odnosno nadzornim službama u državi, da ne rade sami za sebe već onda u ukupnom nadzoru tih financijskih kretanja na hrvatskom tržištu izvrše kontrolu tog značajnog segmenta kapitala u društvu. Upravo zato HANFA u ovoj početnoj godini daje dobre rezultate, vidimo kroz broj prijava za koje sumnjaju da su se dogodile moguće špekulativne i druge zloupotrebe na tržištu kapitala, a druge službe će utvrditi da li su ili nisu bile i zaista realizirane i one sve mjere koje nose represivne mjere koje slijede iza toga. Stoga HANFA-u i ovo izvješće u prvoj godini, njenoj prvoj godini rada podržavamo, želimo joj da ojača, da se u cijelosti osamostali što ona već sada i je i da ispune onu temeljnu zadaću kontrole nebankarskog financijskog tržišta i stoga ovo izvješće podržavamo i smatramo da smo stvorili dobar temelj da se ovo nastavi razvijati dalje. Hvala. poštovana zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Želite li?